(SDP)** Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 615;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 Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo zastupnici. Nekoliko rečenica uz Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi sa konačnim prijedlogom zakona. Ovim Prijedlogom zakona predlaže se usuglašavanje sa novom regulativom koja se odnosi na inspekcijski nadzor, ugrađuju se odredbe o načinu plaćanja boravišne pristojbe što je sada regulirano Uredbom o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi, Narodne novine, 158. iz 2013. godine. prestaje sa radom Državni inspektorat. Ministarstvo financija preuzima između ostalog nadzor nad prihodima boravišne pristojbe. Ovim izmjenama Zakona predlaže se da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o boravišnoj pristojbi provodi nadležna inspekcija Ministarstva financija umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata. I ujedno se predlaže izmjena članaka koji se odnose na plaćanje boravišne pristojbe na način da se nautičarima više ne izdaje vinjeta kao dokaz o plaćenoj boravišnoj pristojbi već račun koji izdaje nadležna lučka kapetanija. U tom računu se osim boravišne pristojbe iskazuju i plaćene naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja kao i korištenje objekata sigurnosti plovidbe. Ovim se izmjenama rješavaju operativna pitanja vezana za dolazak nautičara u Republiku Hrvatsku pojednostavljuje se podmirenje obveza nautičari i smanjuje nepotrebno administriranje te omogućava da nautičari brzo i jednostavno izvrše svoje obaveze. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi kojeg donosimo u hitnoj proceduri a iz razloga usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojima je propisano da sa 1. siječnja 2014. godine prestaje sa radom Državni inspektorat te će njegov djelokrug provoditi Ministarstvo turizma i Ministarstvo financija. Izmjenom ovog Zakona propisuje se da nadležna inspekcija Ministarstva financija obavlja nadzor nad prihodima boravišne pristojbe. Na Odboru za turizam pojavila se sumnja da bi na ovaj način prihod od boravišne pristojbe postao prihod državnog proračuna što je potpuno neutemeljeno jer je Zakonom o boravišnoj pristoji točno propisno na koji način se naplaćuje i u konačnici raspoređuje prihod od boravišne pristojbe. Ovim Izmjenama zakona o boravišnoj pristojbi također se na drugačiji način regulira obveza plaćanja boravišne pristojbe za nautičare. Novim zakonskim prijedlogom ukida se izdavanje vinjete već se kao dokaz uplati boravišne pristojbe izdaje račun kao dokaz uplati boravišne pristojbe. Ovim novim modelom ukida se suvišno administriranje i omogućava povećanje izvršenja obveza nautičara. Na ovaj način objedinjuju se poslovi koji su u nadležnosti Ministarstva, pomorstva, prometa, infrastrukture i sustava turističkih zajednica na način da se nautičarima omogućava izvršenje predmetnih obveza na jednom mjestu,

na način identičan kao i prethodnih godina i to naknadu za sigurnost plovidbe, pomorsku informativnu kartu i svjetlarinu. A prema sustavu turističkih zajednica nautičari za sebe i sve osobe koje nađe na plovilu plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe koji ovisi o dužini plovila i trajanja boravka osoba na plovilu i to na jednostavniji način bez davanja vinjeta već samo računa kao dokaza o uplati boravišne pristojbe. Zakonom o boravišnoj pristojbi koji je stupio na snagu 1.1.2009. godine što se tiče nautičkog turizma napravljen je veliki iskorak unaprijed u odnosu na stari zakon iz razloga što se prikuplja znatno više sredstava od boravišne pristojbe u odnosu na prethodni zakon. Od boravišne pristojbe nautičara naplati se oko 25 milijuna kuna godišnje a ono što je bitno obuhvaća sve nautičare. Ranije se boravišna pristojba plaćala na sljedeći način. Čarter tvrtke plaćale su paušal boravišne pristojbe po ležaju na čarter plovilu koji je bio relativno nizak, a čarter gosti su imali obvezu u lukama nautičkog turizma kada su nastojale u tranzitu platiti boravišnu pristojbu po ostvarenom noćenju u iznosu od 7 kuna po osobi za noćenje. Ostali nautičari imali su obvezu plaćanja boravišne pristojbe po ostvarenom noćenju u lukama nautičkog turizma u iznosu od 7 kuna po osobi za noćenje. Boravišnu pristojbu nautičari nisu plaćali na nautičkom vezu u lukama otvoreni za javni promet niti na sidrištima, uvalama i raznim nekategoriziranim privezištima. Zbog navedenog se nije mogao naplatiti veliki dio boravišne pristojbe. Tu naravno prednjače gradove i naselja koja su popularne tranzitne destinacije nautičarima i gdje su nautičari ostvarivali veliki broj noćenja. Ovdje posebno ističem Hvar, Vis, Komižu, Korčulu i Mali Lošinj. Prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi situacija je sljedeća. Za čarter plovila boravišna pristojba se plaća unaprijed za sve osobe na plovilu za sve dane na čarteru u iznosu od 7 kuna po osobi za noćenje. Ostali nautičari plaćaju paušal boravišne pristojbe ovisno o duljini boravka u Hrvatskoj i veličini broda. Kako sam već spomenula, na ovaj način se naplati znatno veći iznos boravišne pristojbe nego ranije, međutim problem nastaje oko raspodjele sredstava koja je po mom sudu pogrešna. Naime, prema odredbama Pravilnika o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu turističke zajednice pri raspodjeli sredstava najviše su ostali zakinuti upravo oni gradovi i naselja gdje su ostvario najveći tranzit nautičara, odnosno oni koji ostvaruju najviše noćenja. To su mahom male otočne destinacije. Ovdje ću kratko navesti primjer grada Komiže koji ima nautičke vezove u međunarodnoj luci otvoreno za javni promet sa cca 40 vezova. U luci se ostvaruje cca 50 000 noćenja što bi da se naplaćuje u našem uredu iznosilo 350 000 kuna, od toga bi 40 pripalo turističkoj zajednici na čijem području se ostvaruje turistički promet što bi značilo prihod od 140 000 kuna. Kako o visini sredstava koja će pripasti pojedinoj turističkoj zajednici na čijem području borave nautičari odlučuje povjerenstvo kojeg imenuje županije, a u kojemu nema predstavnika turističkih zajednica nižeg ustroja, a po kriterijima koji ne odražavaju stvarno stanje na terenu tako turistička zajednica grada Komiže ostvaruje 112 000 kuna ili 28 000 kuna manje nego što bi trebala. Puno više su zakinute otočne destinacije sa većim brojem nautičkih tranzitnih vezova. Npr. grad Vis koji ostvaruje 100 000 noćenja, od boravišne pristojbe nautičar uprihodi 130 000 kuna godišnje, odnosno čak 150 000 kuna manje

prirode na čijem se području ostvaruje promet u nautičkom turizmu te preostalih 50% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici koja sredstva koristi za unapređenje uvjeta razvoja i promicanje nautičkog turizma. Predlažem da se 50% boravišne pristojbe raspodjeljuje na turističke zajednice na čijem području borave nautičari, da se 10% raspoređuje turističkim zajednicama županija na čijem se području ostvaruje turistički promet umjesto nacionalnim parkovima i parkovima prirode, budući da nacionalni parkovi i onako naplaćuju ulaznice nautičarima, a turističke zajednice područja na kojima se nalaze nacionalni parkovi participiraju u raspodjeli 40% prihoda od boravišne pristojbe nautičara. Ostatak od 40% rasporedio bi se Hrvatskoj turističkoj zajednici. Svima je jasno da 40% sredstava koja bi se trebala uplatit turističkim zajednicama na čijim se područjima ostvaruje turistički promet ne završe u turističkim zajednicama gradova i općina gdje se taj promet uistinu ostvaruje. Stoga je nužno izraditi potpuno novi pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu turističke zajednice u kojem će osnovni kriterij pri raspodjeli sredstava biti ostvarena noćenja u lukama nautičkog turizma i lukama otvorenim za javni promet. Stoga molim ministra i ovdje nazočnog zamjenika ministra, da ovaj prijedlog razmotri i da u okviru svojih nadležnosti koje propisuje Zakon o boravišnoj pristojbi promijeni navedeni pravilnik. Naime, bez obzira što luke nautičkog turizma više ne naplaćuju boravišnu pristojbu, one vode evidenciju o broju plovljenja i broju gostiju u tranzitu, a isto bi trebale raditi lučke uprave u nautičkim dijelovima lukama otvorenih za javnih promet. Na primjeru Komiže i Visa vidimo da se to redovito i radi. Temeljem podataka prikupljenih od luka nautičkog turizma i luka otvorenih za javni promet raspodijelila bi se sredstva namijenjena za turističke zajednice na čijim se područjima ostvaruje turistički promet. Zato predlažem da kriteriji za raspodjelu prihoda boravišne pristojbe bude sljedeći: broj uplovljenja u luke nautičkog turizma i nautičke dijelove luka otvorenih za javni promet te koncesioniranih sidrišta, broj ostvarenih noćenja u takvim lukama te broj nautičkih vezova opet u lukama nautičkog turizma i nautičkim dijelovima luka otvorenih za javni promet te sidrištima. Nužna pretpostavka za predloženu raspodjelu prihoda je uvođenje jedinstvenog sustava evidencije prometa plovila i putnika nautičara u nautičkim dijelovima luka otvorenih za javni promet i luka nautičkog turizma koja dijelom i postoji u suradnji dva ministarstva, Ministarstva turizma i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Na taj način došli bismo do informacije o stvarnom broju nautičkih vezova u Hrvatskoj, broju nautičkih luka i Dobru suradnju između ova dva ministarstva vidimo i u ovom Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi. Stoga će klub SDP-a podržati ove izmjene, a nadam se da će i ministar podržati neke inicijative koje sam ja ovdje iznijela. Hvala lijepa. Inicijative istina nemaju puno veze sa predloženim zakonom. U ime kluba HNS-a govorit će Nada Turina-Đurić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo vrlo kratko s obzirom da se radi o, u jednom dijelu o tehničkoj izmjeni, odnosno izmjeni vezano za nadležnosti ministarstava vezano za naplatu boravišne pristojbe. To je nešto što temeljem svega što smo do sada odlučili s obzirom na nadležnosti inspekcija i nadzora mislimo da je logično. A ono što ovdje bi htjeli posebno pozdraviti u stvari pojednostavljenje postupka naplate boravišne pristojbe za nautičare. Smatramo da je inače prostor nautičkog turizma kao dio jedan dio selektivnog oblika turizma u Republici Hrvatskoj izuzetno važan i još uvijek možda nedovoljno razvijen, odnosno nedovoljno korišten u cijelom sustavu turističkom. Sigurno da je i ovaj dio koji ide k tome da pojednostavi prijavu turista nautičara u republici Hrvatskoj ide u pravcu toga da će sigurno jedan dio njih koji su stalni naši gosti a ima ih puno pozdraviti ovakvu odluku naše Vlade i možda i proširiti tu dobru vijest na neke svoje prijatelje koji borave na nekim drugim destinacijama kao nautičari jer znamo da i kad su vinjete svojevremeno uvedene kolike su bile povike na taj način naplate i na obveze gdje su naši nautičari na žalost gubili puno vremena ili oni koji su iznajmljivali plovila također puno vremena za ishodovanje tih papira, odnosno plaćanje tih računa. Opravdano je za očekivati, znači da će se ostvariti i određeni rast turističkog prometa temeljem ovog prijedloga, a isto tako je za očekivati kao što je kolegica rekla da će porasti i prihodi, znači da će se uvesti određeni red. Sve ovo što je rekla kolegica budući da nisam znala da će to reći, a prvi put sam čula. Mislim da možemo pozdraviti ove njene inicijative. Da li je to moguće u ovom momentu ugraditi u prijedlog ovog zakona to ne znam, to će reći kolege iz ministarstva. Ali sigurno da zvuči logično i da Hrvatska narodna stranka bi pozdravila ove inicijative koje je izrekla kolegica iz SDP-a. Hvala lijepo. Podržat ćemo prijedlog ovog zakona.

uvaženi zamjeniče, kolegice i kolege. Evo na početku moramo reći da kad smo vidjeli da je predloženi zakon upućen u saborsku proceduru da smo očekivali da će predlagatelj zakona, da je uvidio jednu potrebu sagledavanja cjelokupnog zakona i da će imati sluha za uvažavanje brojnih primjedbi i sugestija kako turističkih djelatnika tako i matičnog Odbora za turizam, da će ovim izmjenama i dopunama o boravišnoj pristojbi pokušati doraditi, poboljšati neka rješenja koja su donijeta u nekim boljim vremenima i za turističke zajednice i za jedinice lokalne samouprave. U prvom redu smatramo da je raspodjela sustava naplate boravišne pristojbe od nautičkog turizma loša, nepravedna i nepovoljna po turističke zajednice, ali i po jedinice lokalne samouprave. Dakle, tamo gdje se ta noćenja i ostvaruju. Također sam izračun pripadajućeg prihoda pojedinoj turističkoj zajednici krajnje je kompliciran i nelogičan. Naime, od ukupnog prihoda od nautičke boravišne pristojbe 40% iznosa ide županijskim turističkim zajednicama, 10% ide nacionalnim parkovima i 50% HTZ-u. Sam sistem raspodjele prihoda što pripadaju pojedinoj županijskoj turističkoj zajednici određuje se prema podacima koji uopće ne odgovaraju stvarno ostvarenim rezultatima na terenu. O tome je govorila i kolegica Ivčević. Međutim, to je samo početak zavrzlame koji se događa kad se dijeli onih 40% koji pripada županijskim turističkim zajednicama. Zašto je to početak zavrzlame? Zato što ta županijska turistička zajednica uzima sebi 10%, a za preostalih 30 osniva povjerenstvo koje onda temeljem kriterija i pravilnika o korištenju uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu HTZ-a raspodjeljuje novac po lokalnim turističkim zajednicama. A kriterij i vrednovanje pojedinih pokazatelja daleko je od vjerodostojnog i pravednog. Evo ja ću vam pročitati kako otprilike to izgleda, pa onda imate pokazatelje u tom pravilniku i bodove s čime se to sve boduje, pa je podijeljeno u nekoliko skupina, uređenosti luke nautičkog turizma, dodatne ponude, prometne povezanosti i sad ono što je najvažnije za nautičara za neku destinaciju kategorija marine boduje se od dva do pet bodova. Sidrište se boduje s jednim bodom, privezište s jednim bodom, odlagalište plovnih objekata s jednim bodom, suha marina s jednim bodom, uslužna djelatnost, info uredi koji će ga informirati o nekakvim stvarima također s jednim bodom. Ako treba natočit goriva na benzinskoj postaji i to se vrednuje samo s jednim bodom. Dostupnost medicinske usluge također se vrednuje s jednim bodom, ali zato se vrednuje dodatna ponuda. Ako ima školu ronjenja ili jedrenja onda se vrednuje sa tri boda. Ako imaš uslužnu djelatnost, restoran, slastičarnu i konobu onda se također vrednuje sa tri boda. Ili npr. trgovinu i ona se vrednuje sa dodatnih tri boda. Mislim da je to loše, da to nije pravedno i uglavnom rezultat takvog bodovanja je da neka turistička zajednica koja na svom području ima Marinu od nekoliko stotina vezova u konačnici dobije manje sredstava nego neka turistička zajednica koja ima nekoliko desetaka vezova. Također je bitno naglasiti da je to pojedini turistički maling, turističkim zajednicama na našoj obali, skoro polovina ukupnog prihoda koji dobiju od sredstava boravišne pristojbe. Ono što je isto loše a da ne kažem i žalosno je da jedinica lokalne samouprave od raspodjele ne dobiva ništa a s druge strane ima obavezu osigurati niz usluga potrebitih da bi se nautički turizam mogao događati na tom području. Druga stavka koju smo također očekivali da će biti preispitana su dosadašnja davanja za nacionalne parkove i parkove prirode koji iznose 10%. U nekom vremenu 2008., 2009.vjerojatno je to bilo potrebno i dobro i ti parkovi su danas narasli na dobre javne ustanove koje gospodare prostorom, njima iz dana u dan sve više posjetitelja posjetitelja i budući da oni uprihoduju sredstva od prodaje ulaznica posjetiteljima a da je i zakon rekao da je boravišna pristojba isključivo prihod turističkih zajednica smatramo da takvu odluku treba u najmanju ruku preispitati. Treće, dosadašnjim načinom naplate boravišne pristojbe ukinula se obveza evidentiranja broja noćenja ostvarenih u Marinama koji svoje goste ne prijavljuju turističkim zajednicama ili lukama nautičkog turizma ista stvar osim onih noćenja koji su noćenja u Čarteru pa se time umanjuje broj noćenja i stvarni zbir pojedinih turističkih zajednica. Zbog svega navedenog mišljenja smo da je neophodno propisati obvezu evidentiranja noćenja nautičara u lukama nautičkog turizma te prema broju tih ostvarenih noćenja i raspoređivati prikupljena sredstva od boravišnih pristojbi a ne na temelju nekih krnjih i friziranih pokazatelja pravilnika dodjeljivati sredstva. Tu se pita i postavlja pitanje i uloga HTZ-a, mi znamo da je zakonom određeno da HTZ tih 50% treba reinvestirati u marketingu, promidžbu, na određenim tržištima i sajmovima i jednostavno nam nije jasno ako se gosti ne prijavljuju kako će oni uopće znati odakle nam ti gosti dolazu, gdje treba investirati, gdje treba uložiti propagandu jer ne znači ako je brod koji se prijavio u lučkoj kapetaniji a zastava mu je recimo talijanska da su i svi putnici na njemu i Talijani, možda su Francuzi ili neke druge narodnosti. predložene zakone regulirani dvojbu koja se javlja u praksi kad gost koji je u Marinu došao sa svojim plovnim objektom a istovremeno noći u hotelu, kome on plaća boravišnu pristojbu, u praksi obadvoje mu naplaćuju, platio je paušal za brod, a onaj u hotelu mu također naplati boravišnu pristojbu. O boravišnoj pristojbi takozvanih vikenadaša koji imaju svoju nekretninu u nekoj sredini gdje nema prebivalište a uredno plaća komunalnu naknadu i porez na kuću za odmor o tome neću ni govorit, ostavit ću predlagatelju da razmisli da li taj čovjek u svojoj kući treba plaćati boravišnu pristojbu. Dakle, predlagač se nije pozabavio ovim ozbiljnim problemima na koja upozoravamo, koji su upozoravali ne samo turistički djelatnici, ne samo ljudi iz turističkih zajednica nego i matični odbor Hrvatskog sabora koji je donio nekakav zaključak 26.travanja 2012.sa sličnim pogledima. Umjesto toga, to se potpuno ignoriralo, predložene su samo nekakve kozmetičke izmjene u osam članaka spomenutog zakona. Tako su predložene izmjene koje se odnose na tri članka uvodnih i završnih odredbi, jedan članak kaznenih odredbi koji se odnosi na nautičare koji prije isplovljavanja nisu platili boravišnu pristojbu nadležnoj turističkoj zajednici, dva članka se odnose na stari grijeh brzopletog ukidanja Državnog inspektorata pa se poslovi koji su dosad bili u njegovoj nadležnosti između ostalog povjeravaju inspekciji Ministarstva financija te jedan članak i to članak 2 koji određuje da će način plaćanja paušalne pristojbe za nautičare propisati ministar turizma. I cijeli ovaj zakon je ustvari srž toga da će ministar propisati svojim pravilnikom sve ostalo. Što mi na temelju toga možemo možemo znati i o čemu danas uopće možemo razgovarati, diskutirati i možda je potpredsjednik dobro rekao da smo skrenuli svi s teme jer o ovome zakonu predloženomu je teško diskutirati. Ovdje nemaš o ničemu diskutirat jer za sve što je važno za boravišnu pristojbu, kako se utvrđuje visina paušala boravišne pristojbe za nautičare, koje su to kategorije, koje su to veličine plovila, za koje vremensko razdoblje se ta boravišna pristojba plaća, na koji način, gdje i kako, to će propisati ministar pravilnikom. Znači, najviše predstavničko i zakonodavno tijelo o tome neće imati pojma ako netko od nas ne pročita u Narodnim novinama. Ali vjerojatno ni onda ništa ne bi znali jer nakon pravilnika i Vlada donosi Uredbu o utvrđivanju visine boravišnih pristojbi za tekuću godinu pa da vas ne zamaram tu je sve ono što bi trebalo biti, od razreda turističkog mjesta, od glavne sezone, pred sezone, pod sezone, izvan sezone, kolike su cijene boravišne pristojbe, što je to razred turističkog mjesta, koji koeficijent ima u odnosu na paušal za domaćinstva, za vikendaše, za nautičare pa dijeli brodove na 5, 9 metara, 9, 12 itd da vam sad ne čitam sa iznosima u kunama i vremenskom razdoblju dal je to 8, 15, 30, 90 dana ili godina dana. Nažalost ni to nije sve jer je predlagatelj dodao još jedan članak vezan uz ovlast ministra turizma iz članka 2. u kojem kaže da će ministar donijeti navedeni Pravilnik u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Prvo, zar zaista nekom pravniku u ministarstvu treba 6 mjeseci za sastaviti 10 članaka jednog Pravilnika? Ja mislim da bi gospodin Šeks ili profesor Kregar to do kraja ove rasprave I drugo, s obzirom da je moguće da se zakon izglasa i da stupi na snagu negdje blizu 01. ožujka, teoretski je moguće da ministar Pravilnik donese poslije turističke sezone i da bude u u roku koji mu je zadao Hrvatski sabor. Svi gledate i reći ćete da je to nemoguće, ali budite sigurni da je kod nas sve moguće, a da je sve moguće evo vam i primjer s kojim su se susretali ljudi, mali mali iznajmljivači, hotelijeri ovog ljeta s obzirom da smo ušli 01.07. u EU, a da je do 01.07. važilo da se mora Ministarstvu unutarnjih poslova prijaviti svakog stranca, ljudi su bili u dvojbi da li to rade i poslije 01.07. za one građane koji dolaze iz EU ili se to ne radi. I naravno tu dvojbu je riješilo efikasno Ministarstvo turizma, ali znate kada? 06. rujna 2013. je odaslalo informaciju Hrvatskoj turističkoj zajednici, Gospodarskoj komori, Udruzi poslodavaca, obiteljskim malim hotelima, kamping udruženjima i svima ostalima da je stupio na snagu Zakon o strancima i da taj ne trebaju više prijavljivati goste Ministarstvu unutarnjih poslova. Evo, zbog svih ovih navoda i jesmo očekivali jedan cjeloviti zakon, zakon koji će biti donesen možda čak istodobno kada i Zakon o turističkim zajednicama zbog svih navedenih razloga, a vjerujući da će se barem ugraditi dio ovoga u taj novi Zakon o boravišnoj pristojbi u turističkim zajednicama, klub HDZ-a neće podržati izmjene i dopune ovog zakona. Dvije replike. Prvo Branko Bačić. klub HDZ-a ne može podržati ovakvo donošenje zakona i očekujemo da Ministarstvo turizma doista priđe cjelovitoj izmjeni samoga zakona. Na tragu onoga što ste vi govorili i djelom što je govorila gospođa Ivčević. Naime, činjenica je da ovakvo rješenje koje se se danas odnosi na plaćanje boravišne pristojbe nautičara u Hrvatskom nautičkom turizmu, nije na određen način pošteno u prvom redu prema jedinicama lokalne samouprave. Prema tome potrebno je na jedan cjeloviti način riješiti pitanje plaćanja boravišne pristojbe nautičara koji provode određeni dio godine u RH jer niti odredba prema kojoj se većina boravišne pristojbe plaća prema dužini plovila, itd. i ova, kako ste sami naveli zavrzlama oko rasporeda turističke pristojbe nije dobra i ono što je gospođa Ivčević rekla, određene jedinice lokalne samouprave na čijem je prostoru luka … promet, a nije luka nautičkog turizma, u pravilu stradava i prima manje prihoda od boravišne pristojbe od onoga koji joj pripada. Iako nije ni ono što je gospođa Ivčević rekla u cijelosti pošteno jer se može dogoditi da se boravišna pristojba primjerice uplati u Trogiru, a čitav boravak se odvija na području druge županije i druge jedinice lokalne samouprave pa ipak bi prema tom kriteriju prihod pripao primjerice Trogiru iako je tamo samo plaćena boravišna pristojba. bilo bi dobro da Ministarstvo financija čim prije, još prije ovog ljeta izradi taj dan prijedlog jednog pravičnijeg plaćanja i što je još važnije pravičnije raspodjele pristojbe koju plaćaju nautičari. U strategiji razvoja nautičkog turizma do 2019. godine je jedna od mjera u akcijskom planu je bila upravo i ova o čemu ste vi govorili pa bi bilo dobro da Ministarstvo turizma koje je inače sudjelovalo u tome i tada već iskazalo dvojbu i sumnju oko ovakve raspodjele da se priđe realizaciji i napravi takav jedan prijedlog. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Kolega Bačiću, odlično ste sve rekli, nije tendencija i cilj da se nekoga zakine i da se ne postigne nekakav konsenzus oko te raspodjele i da oni koji imaju manje vezova i nisu u prilici da imaju marine ili luke nautičkog turizma je luka otvorena za javni promet da ne dobiju ništa, ali ne može ići ni na uštrbu onih koji imaju i zato bi se založili, a postojalo je nekada koliko se sjećam da je od 7 dana koji su u čarteru, 2 dana bi se knjižilo na polazak, a 5 dana na sve ostalo pa bi se onda tih Druga replika, Tomislav Klarić. Kolega Jerolimov, djelom se moje replike dotakao i kolega Bačić vezano za jedinice lokalne samouprave, međutim vi ste u svojem govoru spomenuli, ali ste rekli da nećete o tome govoriti, a vezano za boravišne pristojbe za korištenje vikend kuća. Mi smo svi svjedoci, eto primjer i otoka Krka gdje velik broj praktički stranih državljana, ajmo reći Slovenaca i okolo ima vikend kuće i svi znamo na koji način taj ključ putuje od obitelji do obitelji, na koji način doskočiti tom problemu jer vikend kuće koriste na način kako koriste, koliko od tog korištenja takvih kuća dobivaju i turistička zajednica i lokalna samouprava i čitava zajednica čitava zajednica i možda bi dobro bilo da se i tom pitanju posveti posebna pažnja, da je kod nas sve moguće, slažem se s vama, da i ovaj Pravilnik i uredba bez Sabora na ovaj način može doći na kraju turističke sezone s obzirom kojom brzinom se može takav posao odraditi. Hvala. **Jerolimov, Ante (HDZ)** Pa upravu ste kolega Klariću,vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu neće plaćati tu boravišnu pristojbu odnosno uredba im je dala neke olakšice za te vikendaše. Ali evo mi u Dalmaciji nekako uvijek gledamo na te vikendaše kao na neke ljude koje treba da ne kažem oderati ili ne oderati i to je istina. I poglavito je u mojoj općini je takav stav i to je tako i naši ljudi nisu dovoljno bogati da bi mogli platiti sve one dažbine koje jesu. Ali smatram da je stvarno ovo jedan namet ako čovjek boravi u svojoj kući, ako je to njegova kuća, ako plaća komunalnu naknadu redovito, ako plaća i porez porez na kuću za odmor da je sasvim nepristojno mu naplaćivati i boravišnu pristojbu i da bi tu trebalo doći do nekakvih izmjena zakona. a ono što treba čovjek platiti smeće, U ime kluba IDS-a govorit će poštovani Valter Boljunčić. Dobro veče još jednom. Evo u ime kluba IDS-a nezavisnog zastupnika Furia Radina mi ćemo dati podršku ovome zakonu. zakon je isto kao i ranije tehničke prirode kojim se dio aktivnosti koji je do sada radio Državni inspektorata bio je nadzor o boravišnoj pristojbi sada prebacuje na Ministarstvo financija. Bilo je ovdje iznešeno niz prijedloga koji sigurno zaslužuju pažnju oko razdiobe boravišne pristojbe, oko kuće za odmor iako u principu se osim samih komunalnih davanja koje daje za neku kuću pojedine lokalne zajednice imaju cijeli niz i drugih troškova koji pak ako osoba ne plaća jer nema tamo mjesto boravka zato što nema poreza na dohodak. Tako da je to pitanje pitanje nema samo jednu stranu medalje što bi se reklo, postoji cijeli niz davanja koje mi trebamo napraviti, a koji dolaze iz naših poreza na dohodak, to je zato što smo prijavljeni na tome mjestu, od javnog prijevoza i sve dalje činjenice koje se koriste. Onaj dio gdje bi se ja želio ovdje ipak zadržati je sljedeći je malo i u vidu proračuna kojeg imamo to je da boravišna pristojba se mora iako ulazi u Ministarstvo financija, nadam se da će i dalje ostati po pravilniku na posebnom kontu i da će se definitivno u potpunosti vratiti na račun kako je raspoređeno HTZ lokalne, turističke zajednice, nautički turizam. Ono što ne bi bilo dobro bi bilo da se ta boravišna pristojba zbog određenih potreba usmjeruje u neki drugi konto. Turizam je ipak jedna veoma značajna naša grana. On se ne povećava i ne dolazi više gostiju sami od sebe, dakle nije to nešto što je palo sa neba i on će se desiti ili ne. Naše agencije, naše turističke zajednice pa i svi oni koji sudjeluju u tome od mjesta koja uz more se trebaju urediti od mjesta unutrašnjosti koja tek moraju napraviti korak prema tome, trebaju taj novac koji definitivno služi za unapređivanje od kulturnih zbivanja od prometnica od širenja ponude i od različitih aktivnosti. Zato još jednom iako u zakonu to se tako i predviđa, ali do sada je to ipak bilo možda pod većom ingerencijom Ministarstvom turizma, apeliramo na činjenicu da se taj novac definitivno vrati za potrebe promocije i razvoja turizma turizma u Hrvatskoj. Mi ćemo dati potporu ovom zakonu. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zamjeniče sa kolegicom. Mislim da naša večerašnja rasprava o ovome je interesantna za nas priobalje i otočane jer nautički turizam je jedan od glavnih uzdanica domaćeg turizma. Navedenim zakonom predlaže se smanjenje nepotrebnog administriranja i jednostavnije izvršavanje obaveza nautičara. U tom kontekstu propisuje se da kao dokaz uplaćenoj boravišnoj pristojbi više se ne izdaju vinjete nego računi koji će nautičarima izdavati lučke kapetanije. Daje se ovlaštenje Ministarstva turizma da pravilnikom detaljnije uredi način plaćanja paušalnog iznosa o boravišnoj pristojbi nautičara. Nadziranje prihoda o boravišnoj pristojbi neće više vršiti nadležno Ministarstvo turizma nego Ministarstvo financija. U cilju poboljšanja planiranog razvoja turizma potrebno je vršiti evidenciju prometa u nautičkom turizmu u turističkim zajednicama u mjestima pristajanja plovila, dakle u mjestima gdje gosti borave i koriste turističku infrastrukturu i suprastrukturu. Stoga je potrebno ukinuti podzakonski akt kojim se propisuje da se boravišna pristojba plaća u mjestima ukrcaja gostiju koje koriste ugostiteljske usluge smještaja na plovilima nautičkog turizma. Sustav turističkih zajednica obavlja važnu zadaću, evidenciju broja noćenja, dolazaka gostiju, međutim u nautičkom turizmu selektivnom obliku koji je zapažen kao jedan od značajnih oblika u RH i koji i koji ima izrazito progresivan trend rasta turistička zajednica ne vrše praćenje kretanja niti imaju uvid u evidenciju jer naplatu boravišne pristojbe rade lučke kapetanije. Dakle ne postoji baza podataka za ozbiljno sustavno planiranje turističkog razvoja nekog područja koji je neophodan za analizu postojećeg stanja o očuvanju trendova. Nadalje, naglašavam da osim evidencije broja gostiju u nautičkom turizmu postoji potreba za naplatom pristojbe po gostu koja bi bila odgovarajuća kompenzaciji za direktne i indirektne usluge koje se gostu pružaju u luci pristajanja. Mogu slobodno reći da turistička zajednica grada Korčula 2008. 2008. godine je od ovog načina ubrala oko 350 tisuća. A već 2013. je došlo na 50 tisuća. Znači, veliki pad način takvoga ubira boravišne ubira boravišne pristojbe. Također je registracija po samim županijama, jer nama se dešava da registracija postojećih gostiju ne bude u istoj županiji jer se ukrcaji većinom budu u drugim županijama, primjer Splitu ili nekoj drugoj luci i to se uopće ne vrši pribilježbu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. I kompletni izvještaji koji budu ne budu točni nego za to područje budu sasvim različiti. Evo Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasati ćemo kasnije.